Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 8. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Anja Bah Žibert, dr. Vida Čadonič Špelič, mag. Karmen Furman, Jožef Horvat, Ferenc Horváth, Janez Janša, Suzana Lep Šimenko, Zoran Mojškerc, Franc Rosec, mag. Matej Tonin in Žan Mahnič. Vsem ostalim se zahvaljujem za prisotnost, razen gospodu mag. Dejanu Premiku, ki ga ni. Hvala lepa. Na sejo sem vabila predstavnike Vlade in vse prisotne lepo pozdravljam! Pri tem pa vas samo še obveščam, da je bil glede prisotnosti poslank in poslancev sklican neformalni posvet, kjer bomo določili nadaljnja pravila in jih bom jaz tudi upoštevala. Tako Tako kot sem rekla, bomo določili nadaljnja pravila in jaz jih bom upoštevala, skupaj soglasno oziroma če bo podan predlog za Komisijo za Poslovnik. Prehajamo na določitev dnevnega reda 8. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v sredo, 29. junija 2022, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predloga za širitev nisem prejela, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Zdaj prehajamo na odločanje. Prosim vas, da preverite delovanje glasovalnih naprav.

Pri odločanju o navedenem predlogu sklepa je namreč moral upoštevati 28. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, kar pomeni, da mora pred končno odločitvijo o primernosti predloga zakona za nadaljnjo obravnavo zbor najprej odločiti o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. O predlogu za razpis referenduma je zbor odločal na 7. izredni seji ter sklenil, da referenduma ne razpiše, zato je pogoj za odločanje o navedenem predlogu sklepa na tej seji izpolnjen. In zdaj prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog Zakona o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija je primeren za nadaljnjo obravnavo. Odločamo. Navzočih je 75 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 24, proti 51. (Za je glasovalo 24.) (Proti 51.) Ugotavljam, da zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. to točko dnevnega reda in 8. izredno sejo Državnega zbora. Hvala